Sada nastavljamo sa: - Konačni prijedlog Zakona o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica EU i nadležnih za provedbu zakona,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 Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. S obzirom da je RH kao članica EU u obvezi u svoj pravni … implementirati odredbe okvirnih odluka i pojedine odredbe odluka Vijeća EU te imajući u vidu činjenicu da okvirna odluka Vijeća EU 2006/960 od 18.prosinca razmjeni informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama EU nije do sada prenesena u hrvatski pravni sustava, pristupilo se izradi ovog zakona kako bi se navedena okvirna odluka sveobuhvatno transponirala u hrvatsko zakonodavstvo. Naime, navedena okvirna odluka ima za svrhu uspostaviti pravila prema kojima tijela zadužena za izvršavanje zakona u državama članica mogu učinkovito i brzo razmijeniti postojeće informacije i obavještajne podatke za potrebe provođenja kriminalističkih istraga ili operacija prikupljanja obavještajnih podataka u kaznenim djelima. Kako se konkretno u slučaju radi o postupanju više nadležnih tijela RH i to policije, vojne policije, carinske uprave, porezne uprave, financijskog inspektorata, državnog odvjetništva zauzet je stav da se isto propiše posebnih zakonom odnosno da se okvirna odluka ne prenosi u hrvatsko zakonodavstvo kroz sadržaj više različitih zakona kojima se uređuju rad tih tijela. Uz navedenu okvirnu odluku ovim zakonom su u hrvatski pravni poredak prenosi i odluka Vijeća EU 2007/845 od 6.prosinca 2007.godine suradnji između Ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ili druge imovine povezane s kaznenim djelom. S obzirom da ta odluka propisuje razmjenu podataka između navedenih ureda na način i u postupcima kako to propisuje naprijed navedena okvirna odluka. U svrhu izrade predloženog zakona osnovana je međuresorna radna skupina sastavljena od predstavnika tijela u čiju nadležnost pripada sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela, prikupljanje podataka o kaznenim djelima, poduzimanje izvida, istraživanja istraga kaznenih djela kao i traganje i utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom te izvršavanja zakonom utvrđenih ovlasti u okviru poduzetih radnji. Ovim zakonom uređuje se pojednostavljenje razmjene postojećih podataka između tijela RH u čijoj je nadležnosti i sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela, prikupljanje podataka o kaznenim djelima poduzimanje izvida, istraživanja istraga kaznenih djela kao i traganje i utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom te izvršavanja zakonom utvrđenih ovlasti u okviru poduzetih radnji i nadležnih tijela država članica EU, za svrhu provođenja izvida, istraživanja i istraga kaznenih djela kao i traganje i utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelima. Za naglasiti je da se u konkretnom slučaju radi o razmjeni podataka koja tijela u trenutku primitka zahtjeva za razmjenu već posjeduju odnosno nadležna tijela nisu dužna postupajući po ovom zakonu primjenom svojih ovlasti prikupljati podatke čija je razmjena dostava zatražena. Nadalje, utvrđuje se područje primjene predloženog zakona, te način dostave i rokovi za razmjenu zatraženih podataka. Zakonom se utvrđuju i nacionalne točke kontakta za razmjenu i dostavu podataka pa se tako kao nacionalna točka kontakta za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka između domaćih i stranih tijela za svrhe provođenja, izvida i istraživanja istraga kaznenih djela određuje ustrojstvena jedinica MUP-a nadležna za međunarodnu policijsku suradnju, Interpol, Europol, S.i.Re.N.E. Dok se kao nacionalna točka kontakta za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka između domaćih i stranih tijela za svrhe traganja i utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom određuje ustrojstvena jedinica MUP-a nadležna za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta. Uz navedeno predloženim zakonom propisuju se i modaliteti spontane razmjene podataka kao i razlozi za uskraćivanje razmjene, dostave podataka te se propisuju obveze tijela u pogledu zaštite podataka koji se razmjenjuju, dostavljaju, zaprimaju. Do stupanja na snagu ovog zakona razmjena podataka između hrvatskih tijela zaduženih za izvršavanje zakona i oduzimanje nezakonite imovinske koristi, te istovrsnih tijela u državama članica EU Republike Island, Kraljevine Norveške, Švicarskom konfederacijom, Kneževinom Lihtenštajn omogućena je općenito odredbama važećih propisa, primjerice člankom 24.stavka 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kojima je propisano kako se osobni podaci smiju dostaviti inozemnim policijskim tijelima i određenim međunarodnim organizacijama na njihov zahtjev, ako država kojoj se osobni podaci dostavljaju ima odgovarajući uređenu zaštitu osobnih podataka odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite kao i na temelju međunarodnih ugovora. Razmjenu podataka sada omogućavaju i bilateralni i multilateralni sporazumi, ali su isti sklopljeni samo sa dijelom navedenih država. Navedene sporazume RH može zadržati i nakon implementacije okvirne odluke o čemu o čemu je sukladno odredbama okvirne odluke potrebno obavijestiti tajništvo Vijeća i Komisije EU. Predloženi zakon će regulirati i omogućiti učinkovitu međunarodnu suradnju u razmjeni podataka sa državama članica EU, Republike Island, Kraljevine Norveške, Švicarskom konfederacijom, Kneževinom Lihtenštajn što će za rezultat imati pojednostavljenje i ubrzanje i razmjene podataka i posljedično kvalitetniju kazneno pravnu zaštitu hrvatskih građana i gospodarskih subjekata. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. Čudi nas ovako slab interes za ovako rekao bih važnu temu

među tijelima koje je ovdje pobrojao zamjenik ministra i uspostavljanje nacionalnih točaka kontakta što mi se čini zapravo važnim iskorakom u smislu točno preciznom definiranju koje je to tijelo i u kojem roku mora reagirati i treba reagirati u smislu razmjene podataka. Ja mislim da je ovo izuzetno važna tema zato što posebice danas u današnjem svijetu u svijetu ugroze od terorizma kojeg imamo i u svom susjedstvu pa do širih globalnih izazova je itekako bitna brza razmjena podataka i pravovremeno razmjenjivanje svih podataka i sprečavanje kaznenih djela zapravo i pronalaženje pronalaženje osoba koje su počinile kaznena djela. Ali isto tako i pronalaženje imovine koja su proistekla iz počinjenja kaznenih djela. Stoga stavljam na raspolaganje zapravo ove dvije ustrojbene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova, jedno za međunarodnu suradnju a drugo za gospodarski kriminalitet. Zapravo jasno locira u kojim u kojim će se uredima voditi glavna briga i koje će zapravo biti centralne točke gdje će se razmjenjivati podaci. Ajmo naći da, obzirom da institucije koje se brinu o nacionalnoj sigurnosti zapravo nisu predmet ovog zakona. Onda se postavlja pitanje koje je ovdje omogućeno, s jedne strane vjerojatno opravdano ali s druge strane treba razmisliti doista na koji način definirati vrlo jasno uskratu pojedinih podataka zbog razloga nacionalne sigurnosti. Dakle nisam siguran da onda to treba biti, da to trebaju biti ova tijela koja sudjeluju u ovom zakonu koja su ovdje pobrojana već onda to treba biti netko od tijela na državnoj razini koja se brine o nacionalnoj sigurnosti koje bi donijelo takvo jedno rješenje o uskrati podataka. Nažalost u nedavnoj prošlosti smo imali puno prijepora u Hrvatskom saboru a ticalo se bliže i daljnje prošlosti sustava sigurnosti Republici Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, govorimo o djelovanju UDBA-e i govorimo o aktualnom suđenju koje se događa pred stranim sudom u Münchenu a tiče tzv. lex Perkovića direktno i indirektno. Kada su nas neki uvjeravali u ovom Hrvatskom saboru kako je nemoguće zapravo izručiti te osobe pa onda je bilo također govoreno da je tu, zbog nacionalne sigurnosti bi bilo dobro da se ograniči to na razdoblje 2002. godine koliko me pamćenje sjeća itd., dakle za ubojstva koja su nakon tog razdoblja napravljena da bismo na kraju ipak kroz institucije sudstva donijeli pravorijek da je moguće suditi tim osobama i izvan Hrvatske zato što su počinili kaznena djela najvjerojatnije u tim drugim državama i u tom razdoblju, dakle još prije 30-ak godina. A otvaraju se i neka druga ubojstva, naručena ubojstva od strane tzv. otvaraju se pitanja i brojnih drugih likvidacija hrvatskih državljana u tom razdoblju i prije toga razdoblja koja su vrlo interesantna za Hrvatsku i danas zato što Hrvatska nije prošla kao što su to prošle neke države Europske unije koje su bile totalitarne komunističke države pa su prošle …/Govornik se ne razumije./… Hrvatska to nije prošla. O razlozima zašto nismo prošli kroz …/Govornik se ne razumije./… proces možemo razgovarati. Ali je činjenica da i zbog toga danas imamo brojne probleme i činjenica je da nedostaju brojni dokumenti koji su trebali biti arhivirani i u Državnom arhivu a neki od dokumenata se nalaze i u Beogradskim arhivima, arhivima bivše Jugoslavenske Narodne Armije ili Jugoslavenske Armije itd., koji su itekako značajni za, ne samo povijest Hrvatske nego za sadašnjost a samim time i za budućnost Republike Hrvatske. Stoga ova formulacija da se može uskratiti određena informacija tijelima koje to od Republike Hrvatske traže ili od tijela koja se traži u interesu nacionalne sigurnosti mislim da bi trebala biti malo jasnije razrađena kada i pod kojim uvjetima i koje je tijelo to koje određuje što je to u interesu nacionalne sigurnosti a što ne. Jer ako se ovdje ne radi a kao što u zakonu piše ovdje se ne radi, ovaj zakon nije nadležan institucijama koje se brinu o nacionalnoj sigurnosti onda se postavlja pitanje može li se takva jedna odluka donijeti na razini ovih tijela. Dakle riječ je o uskrati podataka koje bi eventualno zatražile države članice Europske unije i one koje nisu članice Europske unije ali su potpisnice kao što znate to je Island, to je Norveška, to je Švicarska, to je Lichtenstein. U tom svjetlu zanima me konkretno da li će i Hrvatska dobiti neke podatke od tih istih država. Pa tako da li će dobiti podatke recimo iz Švicarske gdje koliko se sjećam prije par dana ministar financija gospodin Lalovac rekao da je traženo od određenih banaka u Švicarskoj podatke o ušteđevinama hrvatskih državljana… … /Upadica se ne razumije./ … Ne, nije članica ali je potpisnik isto razmjene podataka. Švicarska je također potpisnik zajedno sa Islandom, zajedno sa Norveškom, zajedno sa Lihtenštajnom su potpisnici ove okvirne odluke što znači da sudjeluju ravnopravnost u razmjeni podataka. Pa me zanima da li ćemo mi dobiti podatke o tome koji to hrvatski državljani imaju i koliku ušteđevinu u dotičnim bankama i u Švicarskoj. Ali Lihtenštajn je tu negdje isto vrlo interesantna zemlja koja bi mogla dat puno podataka o ušteđevinama hrvatskih državljana, jer nemojmo zaboravit da preko Lihtenštajna vrlo često su išle i privatizacije. bi dobro doći do imena hrvatskih državljana koji u tim državama imaju svoju ušteđevinu, a sve radi provjere podataka i radi provjere činjeničnog stanja vezano za njihovu imovinu, kako u Hrvatskoj tako i u tim dotičnim zemljama. Naime, vrlo često se govori o nekih navodnih 200 bogatih obitelji i često je to išlo na račun HDZ-a. Kad danas pogledate tih 200 najbogatijih obitelji ja ne znam da li ima itko iz HDZ-a među tih 200 najbogatijih hrvatskih obitelji. Dakle ta jedna laž koja je uporno plasirana više od 2 desetljeća u Hrvatskoj, koja je stalno stavljana na teret HDZ-u danas se danas se najbjelodanije može opovrgnuti samo izvješćem Forbesa i ostalih institucija koje prate bogatstvo u Republici Hrvatskoj, naravno ono legalno bogatstvo, ako ga možemo nazvati legalnim a vjerojatno možemo. Nadamo se da jest. Ali u svakom slučaju bilo bi nam interesantni podaci iz države Lihtenštajn i podaci iz banaka švicarskih koji prema informaciji ministra imaju hrvatske državljane koji prijavljuju plaću ili su na plaći od par tisuća kuna u Hrvatskoj, a imaju vlasništvo stotina milijuna kuna ili eura po tim bankama. Pa nas zanima hoćemo li uspjeti putem ove okvirne odluke doći do tih podataka jer ovdje su podaci koji se tiču poreznih uprava i inspektorata i odvjetništva itd. Dakle tema je vrlo interesantna i ja se nadam da će rezultirati saznanjima koja bi trebala naša tijela, državna tijela dobiti kako bi se doista spriječio spriječio kriminal, kaznena djela i kako bi se korist od tog kriminala od tih kaznenih djela zapravo uzela i iskoristila za društvene svrhe za javno dobro kao što to rade u nekim U nas mi imamo već zakone po kojima se tako postupa, međutim nismo baš vidjeli neke velike koristi od toga i nismo baš vidjeli da je velika imovina jednostavno uzeta, izuzeta iz tih kriminalnih radnji i da se od njih, od te imovine zapravo okoristilo hrvatsko društvo odnosno da su se okoristili hrvatski građani i da je išlo tamo gdje je potrebno. u tom smislu naravno da okvirnu odluku Vijeća Europe možemo samo podržati. Riječ je o pojednostavljenju razmjene podataka i naravno da trebamo podržati, ali trebamo zapravo inzistirati na što boljoj primjeni ove okvirne odluke i na što većoj koristi koju bi Hrvatska mogla imati pravom primjene ove okvirne odluke u istrazi kaznenih djela i naravno u oduzimanju imovine koja je stečena tim kaznenim djelima. će podržati ovaj prijedlog zakona koji na neki način objedinjuje sva tijela i u tom smislu nije potrebno mijenjati onda pojedinačno zakone koji se tiču i Porezne uprave i odvjetništva itd., već ovaj zakon može biti centralna točka

kako bi se otkrili podaci neki mediji već i na nekim stranicama internetskim možete pronaći imena hrvatskih državljana koji su imali račune. Je li to provjereno ili ne, mi se oslanjamo na naša službena tijela. Vi i sami znate jer smo bili i promatrači tamo i u zajedničkom parlamentarnom odboru, koliko se sama Europa protivila otkrivanju bankarske tajne, koliko u srcu Europe još uvijek ima poreskih krajeva. Danas je to aktualno pitanje. Inače kad ste o tome govorili, a mi smo iz Hrvatske govorili, nigdje nit je bilo zabilježeno, nit je to ikog živog interesiralo jer to nije bila politika odnosno nije se baš, neću reći smjelo govoriti o tome, ali se to prešućivalo iako je najveći izvor uopće poreskih prevara drugih kaznenih radnji, a i nepovjerenja onda građana ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe prema vlasti koja je vrlo rigorozna kad kad je u pogledu prikupljanje poreza od običnih građana. Međutim, ja ovdje skrećem jednu pozornost evo da bi možda plastičnije razgovarali, sjetimo se afere Daimler prije 5-6 godina, danas o tome nitko ne govori. Mi smo imali nešto stidljivo u medijima pročitati da su naša ovlaštena tijela progona zatražila od Njemačke podatke. Nema podataka, nitko Njemačku ne proziva, a da Hrvatska nije u roku jednom bilo koji podatak dala bila bi predmet. Dakle što hoću reći, da mi jedan autoritet i poštovanje među velikim zemljama možemo provesti samo dobiti principijelnom politikom. Međutim ni ovaj prijedlog zakona ne govori, ali to se politički rješava, što ukoliko velike sile

Zahvaljujem. Pa ja sam govorio prije možda par tjedana kada smo imali izvješće Nacionalnog odbora za praćenje strategije borbe protiv korupcije, pa sam spominjao taj slučaj Daimler i da je čudno, zaista da je čudno da Daimler je pred američkim sudom priznao da je dao novac dužnosnicima kako bi se ugovor potpisao. I od tada više nikakvih informacija nemamo. To je doista čudno, to je pitanje za Državno odvjetništvo, nije samo za policiju, nego za Državno odvjetništvo je li sve napravilo da bi se došlo do tih podataka, odnosno da bi Daimler kazao koga je potkupio. To je sigurno interesantno za hrvatsku javnost jer je tu riječ o par milijuna dolara. I to je priznao među ostalim nije samo hrvatske dužnosnike, nego još cijeli niz dužnosnika su potkupljivali ali su to morali priznati pred američkim sudom kako bi uopće mogli poslovati u Americi. I zato je to priznanje i iznuđeno od strane američkog suda u tom procesu, a naravno da je nama to interesantno i da treba doći do kraja sa tom istragom i da treba naravno koristiti sve mehanizme. Pa se nadamo da je i ovo jedan od tih mehanizama koji može pomoći u tome. Što se tiče bankarskih tajni, nemam ništa protiv bankarske tajne kad vi imate situaciju da znate da neki poduzetnik vrlo uspješan svjetski, da ima uspjeha na svjetskom tržištu i da je normalno, da ne znam se ne razumije./… Bil Gates koji je svojim znanjem, svojim sposobnostima došao do enormnog bogatstva. Ali njegovo bogatstvo je javno pa se procjenjuje na ne znam na 60 i nekoliko milijardi dolara. Ali 75, evo sad novi podaci itd. Dakle, raste iz godine u godinu. Ali problem je kad vi imate podatak koji je iznio ministar financija, koji je rekao da u Švicarskoj imamo čovjeka koji je ovdje na plaću od 5000 kuna možda čak i primao socijalnu pomoć, a tamo ima stotine milijuna kuna. I tu je problem. Problem je što se ne daju podaci iz tih banaka kako, zašto, odakle taj novac, koje su transakcije bile. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Matušić, pa ono što bih vam htio replicirati je da je zadatak svih nas da u Saboru kod donošenja određenih zakona pojednostavimo proceduru razmjene podataka. Vi ste se dotakli i podatka o 200 bogatih obitelj. To potiče, prvi predsjednik RH on je rekao da u RH želi 200 bogatih obitelji. I stvarno, ja nemam ništa protiv da znamo koje su to bogate obitelji i na koji način su došle do novaca bez obzira na stranku. I mislim da trebamo, da je to naš javni interes da vidimo. Ako je sve zakonito onda nema nikakvih problema, ali to treba provjeriti netko drugi, ne mi. Hvala. Hvala. Odgovor kolega Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Pa evo kolega Mandić pa i vi ste izgleda pod utjecajem te jedne izrečene neistine koja je živa i dan danas. Naime, nigdje nikad nije zabilježeno da je to rekao prvi hrvatski predsjednik. I pokušajte pronaći taj podatak da je on negdje izjavio, pa vidjet ćete da jednostavno nema uporišta za takvu izjavu. Ali sve kad bi to i tako bilo, pa ja se slažem. Pa imate već sada nedavno je objavljeno koji su ljudi najbogatiji u Hrvatskoj. Pa tamo nema HDZ-ovaca! Koji su HDZ-ovci tamo? Nitko od njih. Prijatelji predsjednika Vlade itd. Oni jesu. Ali HDZ-ovaca tamo nemate. Prema tome, ja nemam ništa protiv. Dapače, evo vidim da se i vi slažete da se ti podaci trebaju objaviti i nek' se objavi kako su stekli tu imovinu i kako su stekli prvi milijun, kako su stekli prvi milijun eura ili kuna, svejedno jer je tu suština suština bogaćenja. Jer kad imate neku bazu onda naravno ako je ta baza nelegalna onda se pere kroz određene poslove. Ali ako je netko pošteno zaradio svaka čast, skidamo kapu i borimo se za društvo u kojem će netko svojim sposobnostima zaradit i imat višak. Zapravo biti i bogat zato što mu to jednostavno omogućuje tržište, omogućuje mu plasman njegovih ideja i njegov rad. Ja nemam ništa protiv. Ja znam ljude koji su počeli svoje poduzetništvo nošenjem kofera, nosili su kofere i nisu čak ni obrazovani. Ali danas su vlasnici hotela i svaka im čast. To su ljudi koji su prošli sve živo, koji su radili, koji su prošli u tom sektoru turizma sve i svašta i znaju kako napravit posao. Oni danas su vlasnici u hotelu, ja skidam kapu takvim ljudima i mislim da su oni doista ljudi na pravom mjestu. Imate i onih koji nisu uspjeli, ali to su pozitivni primjeri koje trebamo pohvaliti. Hvala. U ime Kluba nezavisnih Damir Kajin. Nema ga? Gubi pravo na raspravu. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Nastavljamo. Zahvaljujem zamjeniku ministra unutrašnjih poslova sa suradnikom.